Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2007. godinu Predlagatelj izvješća je Hrvatski olimpijski odbor. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodin Zlatko Mateša. Izvolite. predsjedniče, dame i gospodo. Evo pred vama je još jedno izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora. Želim ga samo ukratko prokomentirati, skrenuti pozornost na one točke iz izvješća koje držim da su najbitnije za ovaj Visoki dom. Izvješće je strukturirano na način da pokazuje glavne strateške pravce, odrednice djelovanja u protekloj godini. Nadovezuje se na to onaj dio koji se odnosi na financije i kontroling. U prvom dijelu navedeni su športski rezultati i hvala Bogu u športu stvari su egzaktne tako da, i mjerljive, tako da vidite iz prvog dijela izvješća da su naši športaši i športašice učinili sve što je bilo u njihovoj moći da nas tijekom protekle godine razvesele i da nam priskrbe veliki broj odličja sa svjetskih i europskih prvenstava. Na to se nadovezuje i i politika Vlade Republike Hrvatske i premijera koji su ih za to i adekvatno nagradili. Vjerojatno je to više zabolilo ministra Šukera, ali nas sve druge razveselilo. U tom dijelu moramo posebno istaknuti da veliki broj odličja je osvojen a to vidite iz izvješća, od športašica i športaša koji su dio individualnih programa skrbi o mladim športašima. Tom rečenicom vas želim uvesti u drugi dio izvješća koji govori o razvojnim programima Hrvatskog olimpijskog odbora, razvojnim programima o kojima je u ovom Visokom domu bilo sugerirano pred jedno tri godine da ih počnemo razvijati. Danas imamo situaciju da je u tim razvojnim programima i programima individualne skrbi obuhvaćeno preko 300 športašica i športaša u dobi od 12 pa nadalje godina. možemo odgovorno reći da danas nema nijednog mlađega športaša ili športašice koji nisu obuhvaćeni nekim od razvojnih programa Hrvatskog olimpijskog odbora, što znači da su svi dio sustava i financirani od strane sustava. Drugi dio aktivnosti vezan je za promicanje lokalnog športa. Iz izvješća je razvidno da se taj dio najviše povećavao u protekloj godini. Zajedno sa ministarstvom i lokalnim športskim zajednicama uveli smo čitav niz programa i posebnih programa vezanih za promicanje športa na otocima, na ratom devastiranim područjima u gradu Vukovaru i u gradu Kninu, koji su dali izuzetno dobre rezultate. Treći segment je ona suštinska djelatnost Hrvatskog olimpijskog odbora, a to je priprema za Olimpijske igre u Pekingu i Vancouveru. Tu ćete vidjeti da, kako danas situacija jeste i broj kvalificiranih športaša, da zapravo rezultat je i opet lijep i mjerljiv. Mi ćemo sigurno imati 15-tak do 20% više sudionika u Pekingu nego što smo imali u Ateni, što je posljedica zapravo svih ovih programa o kojima sam govorio. Svojedobno u ovom Visokom domu bilo je prijedloga da se unaprijedi zdravstvena zaštita športaša. Mi smo to riješili u protekloj godini putem naših sponzora svi naši olimpijci imaju osiguranu besplatnu vrhunsku zdravstvenu zaštitu preko Poliklinika "Sunce" i taj dio je riješen na najbolji mogući način u okviru hrvatskih uvjeta. Posebni dio odnosi se na stručni rad u športu. Moram vas izvijestiti, a vidljivo je iz izvješća isto tako, da preko 50 najboljih hrvatskih trenera, trenera svih hrvatskih juniorskih, seniorskih selekcija su financirani od strane programa Hrvatskog olimpijskog odbora tako da možemo reći da se izuzetkom gospodina Slavena Bilića, svi drugi su uključeni u program Hrvatskog olimpijskog odbora. Slaven, na svu sreću za njega to nije potrebito zbog toga što Hrvatski nogometni savez ima dostatna financijska sredstva da to sam osigura. Što se tiče financijske strane vidite da se čitava filozofija temelji na tome da se povećavaju vlastiti prihodi, a da se drže rashodi pod kontrolom. U izvješću ćete vidjeti jednu stvar koja je vezana na prihodovnu stranu, a odnosi se na financiranje Olimpijskih igara iz tekuće pričuve. Naime, od postanka Hrvatske države dakle od Barcelone, nastupa u Barcelonu nadalje, sve Olimpijske igre uvijek su se financirale iz tekuće pričuve tako da to nikakav izuzetak nije i ostalo je tako i do današnjih dana. Što se pak tiče kontrole trošenja tih sredstava, mi imamo pet stupnjeva kontrole. Imamo našu internu kontrolu, Nadzorni odbor, Državnu reviziju, Komercijalnu reviziju i kontrolu od strane Proračunskog ureda Ministarstva financija. Imate sva ta izvješća u izvješću i ona su sva bez primjedbe. Isto tako, u protekloj godini Hrvatski olimpijski odbor kao jedini europski olimpijski odbor zadržao je ISO 9001, dakle normu koja jamči da je poslovanje vođeno u skladu sa najvišim standardima. Toliko u uvodnom dijelu. Ja vam se svima zahvaljujem. Tu ima puno ljudi među vama koji su i pojedinačno i kao dio sustava pomogli hrvatskom športu u protekloj godini. Ja vam se svima zahvaljujem i vjerujem da će to naši športaši i športašice vratiti na najbolji način u Pekingu. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Zlatku Mateši. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolegice i kolegice, predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora, tajniče. Dozvolite mi nekoliko riječi u ime kluba SDP-a. Mi u SDP-u ocjenjujemo da je ovo izvješće vrlo korektno napisano. Meni koja tu sjedim i nekoliko godina čini se da je čak i detaljnije posebno u financijskom dijelu razrađeno nego ona izvješća koja su bila prošlih godina. Iz izvješća se zaista vidi da se u ostvarivanju programskih zadaća u razvoju vrhunskog sporta u Hrvatskoj, sukladno zakonu i drugim dokumentima Hrvatski olimpijski odbor izvršava svoju zadaću. Mi bi iz SDP-a posebno voljeli istaknuti programe koji obzirom na financije Hrvatskog olimpijskog odbora koje nisu zanemarive i koji možda na neki način trebaju i u budućnosti dobiti veći fokus odnosno veću potporu u samom funkcioniranju Olimpijskog odbora iako to ne spada u primarne zadaće Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, programi poticanja sporta u lokalnim zajednicama odnosno programi iz područja sporta djece i mladih i meni je drago da je kao što je to i uvodno predsjednik Mateša izgovorio da one sugestije koje su bile ovdje u raspravama saborskim proteklih godina su na neki način i implementirane i da ti programi doživljavaju i svoje ostvarenje. Meni je osobno drago što je jedan novi razvojni program ovdje stavljen, razvojni program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija jer je zaista bilo poprilično otužno prije pet ili više godina čitati ova izvješća Olimpijskog odbora koja su se odnosila gotovo isključivo na seniorske kategorije i vrhunske sportaše. Što se financijskog dijela izvješća tiče mi zaista pozdravljamo aktivnosti na povećanju vlastitih prihoda Hrvatskog olimpijskog odbora odnosno na privlačenju sponzora obzirom da ta imena koja su sponzorima zanimljivi su uglavnom imena vrhunskih sportaša i sportašica koji ostvaruju odličja na ovim velikim natjecanjima i mislim da bi negdje strateški cilj Hrvatskog olimpijskog odbora trebao biti da zapravo zapravo marketinškim aktivnostima privuče što više sponzora odnosno da ovaj dio javnog novca što iz proračuna što iz …/Govornica se ne razumije./… sredstava na neki način ostane više za amaterski rekreativni sport i ostali natjecateljski sport koji spada u ove neolimpijske sportove a da na neki način u nekakvoj budućnosti ovaj vrhunski sport sport postane i samoodrživ, to je za sada još uvijek prilično u budućnosti. No međutim, već sada u nekim većim sportovima je to slučaj. Mislim da negdje možda kao strateški cilj djelovanja u Olimpijskom odboru treba biti da ovaj vrhunski sport postane postane naprosto samoodrživ a da ovaj novac javni dakle iz proračuna, iz …/Govornica se ne razumije./… sredstava ostane više na raspolaganju za ove sportove koji su ili manje atraktivni ili koji naprosto nemaju toliku moć privlačenja sponzora. Stoga je nama iz SDP-a osobito drago da je to negdje i predsjednik Mateša istaknuo u svom uvodnom izlaganju i da to negdje tomu ide iako mi se čini da je to poprilično daleka budućnost. U financijskom dijelu izvješća je vidljiv gubitak u odnosu rashoda i prihoda. prihoda. Donekle ga razumijemo, no međutim isto tako nas zabrinjava jer on nije zanemariv, on je gotovo šestina ukupnog proračuna znam da je relativno teško planirati financijska sredstva obzirom da se ne zna koliki će točno iznosi biti posebno iz …/Govornica se ne razumije./… sredstava ali da negdje treba raditi da takve velike diskrepancije se ponavljaju i u budućnosti. Mi iz SDP-a pozdravljamo programe zdravstvene zaštite sportaša koje provodi Olimpijski odbor. No, budući da se taj program odnosi samo na neke vrhunske sportaše koji participiraju programima Olimpijskog odbora i dalje ostaje pitanje zdravstvene zaštite, prevencije i zdravstvenog zbrinjavanja ozlijeđenih sportaša posebno u lokalnim sredinama, posebno malim lokalnih sredinama gdje najčešće nema stručnih sportskih zdravstvenih radnika a nema ih niti u klubovima a što posebno vrijedi ne dakle samo za male lokalne sredine već vrijedi i za tzv. male sportove. I naravno, tu se opet ponovo nameće problem kojeg novi Zakon o sportu nije riješio pa čak ni dotaknuo iako smo mi iz SDP-a svojedobno predlagali da se zdravstvena zaštita sportaša ugradi u cjeloviti zdravstveni sustav. Pozdravljamo negdje činjenicu da od strane stručnih udruga je uvedena nova specijalizacija dakle sportske medicine kao zajednička specijalizacija radne i sportske medicine. No međutim, samo otvaranje infrastrukture, sportskih ambulanti kažem posebno u manjim sredinama, lokalnim sredinama je nešto na čemu još uvijek treba raditi. Rezultati koje su postigli naši sportaši i sportašice govore pa možda iz Hrvatske, iz naše pozicije koji sportaši aktivni nismo prepotentno reći o klasičnoj uspješnosti hrvatskih sportaša na koju su nas navikli iako i tu ima određenih problema koje valja podvući. Poznato je da sportaši iz olimpijskih sportova ostvaruju nagrade iz državnog proračuna za ostvarena odličja i to ne dobivaju samo oni nego njihova cijela logistička ekipa, dakle treneri i medicinsko i tehničko osoblje. No međutim, želimo ponovno istaknuti da u ostalim sportovima, dakle neolimpijskim sportovima sportaši koji osvajaju zlatne medalje na svjetskim prvenstvima ne dobijaju čak niti nekakvu formalnu afirmaciju za taj svoj rad u smislu da ih barem primi neki državni dužnosnik ili Vlada a o novčanim sredstvima da niti ne govorimo. Negdje mislimo da je zlato osvojeno na svjetskom prvenstvu naprosto medalja zlatnog medalja zlatnog sjaja koja zaslužuje istu vrstu nagrade od strane državnog proračuna bez obzira radi li se o olimpijskom ili neolimpijskim sportovima. Kad govorimo negdje o toj razlici poznato je da većina olimpijskih sportova ima i odličnu medijsku popraćenost a samim time i prilično dobru u nekim slučajevima izvanrednu financijsku potporu kroz sponzorske i reklamne ugovore, pa se nameće pitanje jesu li uza sve te prihode zaista nužne i te dodatne nagrade, tim više kad one na neki način i nisu ravnopravne. U tom smislu Hrvatski olimpijski odbor bi možda trebao poduzeti aktivniju ulogu u afirmaciji sportaša koji iako kažem možda primarno ne spadaju pod njihov djelokrug odgovornosti iako se radi o vrhunskim sportašima samo u neolimpijskim sportovima da im na neki način i pomogne s jedne strane u njihovoj afirmaciji u javnosti ali na neki način temeljnom svrhom da se osiguraju bolji i radni uvjeti putem dodatnih sredstava od samih sponzora. Iz ovog izvješća vidimo da je sport na otocima itekako atraktivan i zanimljiv za mlade koji nemaju nekih drugih mogućnosti za slobodne aktivnosti, posebno u zimskim mjesecima. budući da je za razvoj sporta na otocima u državnom proračunu su predviđena zaista simbolična sredstva od 150 tisuća kuna očito da je taj na neki način interes za bavljenje sportom što nije samo interes za bavljenje sportom već i interes za zdravlje i za provođenje slobodnog vremena mladih na otocima gotovo deklarativne naravi. U tom smislu ovaj dio potpore koji dolazi od Olimpijskog odbora je zaista dobro došao iako se to radi zaista o minimalnim sredstvima. Što se tiče angažmana trenera trebalo bi po našem mišljenju možda razmisliti o tome da se izvršavaju rigoroznije kontrole angažiranih trenera, njihovih kvalifikacija kao i ostvarenih rezultata i pritom prvenstveno mislimo da se taj period od pet godina na neki način skrati jer je to zaista predugi period u kojem se može napraviti nepopravljiva šteta u slučaju njihove nekompetentnosti. Nasuprot tome a to je istakao i predsjednik Mateša u uvodnom izlaganju gdje su neki treneri nacionalnih selekcija volonteri dobar dio njih dobivaju određenu financijsku potporu od strane Olimpijskog odbora. međutim, negdje mislim obzirom da se ne radi ipak o zanemarivim iznosima da bi se oni u nekim slučajevima mogli prepoloviti tako da se mogu financirati treneri i muških i ženskih selekcija. Imamo i negativne primjere. Loš primjer koji to oslikava iz kuglanja koje je neolimpijski sport pa možda dosta dobro ove radikalne situacije oslikava. Hrvatski olimpijski odbor u kuglanju financira ili sufinancira samo jednog trenera i onda je Hrvatski kuglački savez imenovao jednog čovjeka da bude voditelj svih selekcija i u svim dobnim uzrastima, koji onda naravski obzirom na opseg posla, taj svoj posao, niti može obavljati kvalitetno, niti on može uopće kontrolirati sve selekcije. Njegovi pomoćnici su u potpunosti volonteri. Ta osoba također nema nikakvu stručnu kvalifikaciju već je polaznik akademije. Naravno da su se takvi rezultati pokazali i na prošlom svjetskom prvenstvu gdje su seniorke ispale u prvom kolu, seniori ispali u drugom, kadeti bili ispod 10-og mjesta Dakle, kada se negdje govorio i o tom sufinanciranju trenera možda ipak s jedne strane raditi višu kontrolu, a s druge strane možda ta sredstva i prepoloviti i sa manjim iznosima financirati podjednako i muške i ženske selekcije. Naravno, posljedica ovog slučaja je da se naprosto nikome dogodilo nije ništa, čovjek je dalje tamo još uvijek trener svih trenera. I mislim da na neki način svojim financiranjem Olimpijski odbor takvu praksu ne može podržavati, ponavljam, iako se radi i o malom i olimpijskom sportu, radi se ipak o sportu u kojem smo imali zaista vrhunske rezultate. U poglavlju gdje se govori o pravnim poslovima se navodi da se provode radnje za pripremu propisa kojim bi se nositelji olimpijskih odličja stekli pravno na stalnu mjesečnu naknadu. Mi bi samo uz podržavanje naravno takvog stava, htjeli upozoriti da tu zapravo treba biti poprilično oprezan jer se nikako ne bi smjelo dogoditi da naknadu od 10 ili 15 tisuća kuna primaju primjerice 30.-godišnji sportaši ili sportašice, profesionalci čiji godišnji prihodi su i dalje i po više milijuna eura, a nasuprot tome nekakvi višestruki svjetski prvaci u neolimpijskim sportovima da nemaju pravo niti na jednokratne naknade. da se negdje tu nađe ipak kakav takav balans. …/Govornik se ne razumije./… uz ovu raspravu, samo jedna rečenica koja se tiče izdvajanja iz državnog proračuna općenito za sport, odnosno za program javnih potreba u sportu izvorna sredstva su u državnom proračunu pala sa 30 milijuna kuna koliko su bila izdvajana od 99. do negdje 2005. godine. Prošle 2007. godine na 26 milijuna kuna u rebalansu je to smanjeno još za čini mi se 2 milijuna, iako to zaista nema veze sa Olimpijskim odborom. Mislim da negdje i u ovoj raspravi, kao i zastupnice i zastupnici, mi trebamo izdeklamirati, a ne samo izdeklamirati, nego kod donošenja proračuna i osvjedočiti da zapravo ako želimo širiti bazu iz kojeg ćemo sutra generirati vrhunske sportaše i vrhunske sportašice o kojima će se onda brinuti Olimpijski odbor. Mi zaista moramo ojačati financijska sredstva posebno za rekreativni, za školski, za studenski sport. Jer kod nas je zapravo zapravo vrlo mali broj djece mladih, a što je, o tome se još negdje govori. Ali posebno odraslih se malo ljudi bavi bilo kakvim oblikom tjelesnog vježbanja. Ili nekakvog rekreacijskog ili natjecateljskog sporta što onda naravno ima i zdravstvene implikacije a kažem i na neki način u smislu baze za vrhunske sportaše. Evo i zaključno, na samom kraju, uz naravno našu čestitku svim našim sportašicama i sportašima koji su u prošloj godini osvajali odličja, uz dobre želje naravno na uspjeh na olimpijskim igrama u Pekingu i ovim velikim natjecanjima koji nam slijede iduće godine, mi ćemo iz Kluba SDP-a podržati ovo Izvješće. Ponavljam ono je konkretno, u nekim detaljima financijskima je i detaljnije nego prošlih godina. Naši zastupnici i zastupnice će još u pojedinačnim raspravama istači pojedine detalja iz samog ovoga Izvješća. I samo na neki način na kraju ponavljam, možda i ključnu poruku Klub SDP-a, negdje je naša želja da ovaj vrhunski sport koji je zanimljiv i medijima, pa time onda i marketingu na neki način treba razvijati k tomu da on postane samoodrživ, samofinancirajući a da ova ipak mala i limitirana sredstva koja izdvajamo iz državnog proračuna odnosno iz …/Govornik se ne razumije./… ipak ostanu za razvij rekreativnog sporta, sportskog vježbanja, odraslih, čisto iz razlike razlike i prevencije zdravlja ali i širenje baze i povećavanja broja ljudi u Hrvatskoj koji se bave sportom. Zahvaljujem. Hvala. Na redu je klub IDSP-a i gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora, uvažena gospodo zastupnici. Hrvatska ima šansu kao nikada da se sa jedne olimpijade vrati sa čitavim nizom odličja. Pa čak usuđujem se reći i onih zlatnih. I u rukometu i u vaterpolu i u skoku u vis, pa i u plivanju i u ženskim i u muškim kategorijama, u veslanju, u borilačkim vještinama, pa čak eto sada pratimo u zadnje vrijeme i sjajne uspjehe na konju sa hvataljkama. Jasno je da utoliko Olimpijskom odboru u ovoj olimpijskoj godini treba pomoći, ono što bi Parlament, ono što bi Vlada trebala učiniti, možda bi trebalo uputiti nakon današnjeg glasanja ili usvojiti jedan zaključak da se gubitak Hrvatskog olimpijskog odbora koji dostiže, ako se ne varam 24 milijuna kuna na neki način anulira. Kada pogledamo ovu tablicu na strani tri pa čovjek gotovo da ne može vjerovati. Znači, ovdje se govori o plasmanima hrvatskih sportaša od 1 do 3 mjesta na velikim međunarodnim natjecanjima u 2007. godini. Znači usvojili smo 87 zlatnih medalji, osvojili smo 113 srebrnih medalji, osvojili smo ili na neki način u ime ove države osvojili smo i 93 brončane medalje. Ukupno znači, riječ je o 293 medalje. Hrvatska po osvojenim medaljama pa pa u pravom smislu te riječi velesila. I sada tko to kaže da nas nema, tko to laže, ne? Četiri i pol milijuna stanovnika, a samo 2007. osvojili su dečki i cure, eto u ime ove zemlje 293 medalje. Razumljivo je da treba pozdraviti svaki dobar rezultat, pa tako i one koji se nisu vratili sa medaljom, a bili su u svjetskom ili europskom vrhu, nije to jednostavno. Oni znaju najbolje sami, koliko odricanja, koliko muka, koliko novaca i vlastitog i svojih roditelja moraju u sve to unijeti. Ovi rezultati koje sam pročitao dovoljni su razlog da usvojimo ovo Izvješće. Jasno je da kao što je govorila moja prethodnica iz Kluba SDP-a da treba pratiti mlade. Ali možda u tome bi trebalo više razgovarati prilikom recimo proračuna za neku neku tekuću godinu kako bi se eto više sredstva izdvojilo za gradnju dvorana, škola, odnosno drugih takvih institucija. Jasno je da isto tako treba pratiti i paraolimpijce, no da sada ne dužim. Želim jasno, Hrvatskom olimpijskom odboru puno marketinškog uspjeha i da ih ubuduće isto tako prati i proračun Republike Hrvatske. i prati Hrvatski olimpijski odbor. To je manje-više sve rečeno na strani 42. Ostvareno je 114 milijuna 694 tisuće prihoda. Postavlja se pitanje zašto su recimo ova redovna sredstva Državnog proračuna umanjena za 2 milijuna kuna. Dobro ajde, to je kompenzirano sa dva milijuna kuna od igara na sreću. Ali pustimo sada to. Što želim reći? Ima nekih olimpijaca, ima nekih sportaša koji su zadužili ovu zemlju, a danas su u izrazito teškim financijskim uvjetima ili u izrazito teškom financijskom stanju. Ja mislim da bi tim ljudima trebalo na neki način pomoći. I kao što smo uveli, ako se ne varam, povlaštene mirovine za osvajače medalja ovdje bi trebalo recimo preko Hrvatskog olimpijskog odbora pratiti te sportaše jer ako to ubuduće bude išlo iz Proračuna tko zna kako će na to reagirati, da budem ciničan, sindikati? O čemu se zapravo radi? Mislim da bi trebalo formirati jednu zakladu za pomoć sportašima koji su u jednoj takvoj materijalnoj stisci ili situaciji. Neki su od njim možda osvajali medalje, neki su osvajali sjajne rezultate, a nisu osvajali medalje pa nisu u toj kategoriji povlaštenih mirovina. Puno su dali Hrvatskoj. Nisu se uspjeli prodati za nekoliko milijuna EUR-a, prodati pod navodnicima. Nisu konačno svi mi znamo svi Modrići, možda su hrvatskom sportu dali daleko više od Modrića kojemu jasno želim najbolji mogući nastup prije svega u Austriji za hrvatsku reprezentaciju, a nakon toga i sjajan uspjeh u Engleskoj Engleskoj jer će njegov uspjeh na neki način biti i uspjeh hrvatskog sporta. Evo to je možda jedina primjedba koju Klub IDS-a ima na ovo izvješće. Ajmo razmisliti da li je moguće u ovoj zemlji formirati jednu zakladu za pomoć sportašima a koju bi na neki način pratili i sponzori, ali i državna tijela. Sportaši koji su zadužili svakoga od nas na neki način ponaosob, zemlju, ne smiju biti zaboravljeni. Što još reći? Neka normalno Hrvatskom olimpijskom odboru bude sa srećom u Pekingu. Do Vankuvera vjerojatno ćemo se ovdje ponovo sresti. Pokušajte gospodine predsjedniče utjecati na to da nam se i Janica vrati za Vankuver, ne? To bi mogla biti druga zamjerka ovome izvješću. Ali još samo jednu malu distinkciju u odnosu na istup gospođe Lugarić. Ma jasno je da treba pratiti i profesionalni sport. Bez profesionalnog sporta, bez dobrih rezultata u pojedinim disciplinama nema niti tog rekreativnog niti amaterskog sporta. Bez dobrih uspjeha koji postižu recimo naši plivači neće biti većeg angažmana u tim plivačkim disciplinama. Bez sjajnog uspjeha, ne znam, Vlašićke u skoku u vis ili sada dečki koji nastupaju diljem svijeta na konju na hvataljki neće biti većega uspjeha oko okupljanja cura i mladića u tim amaterskim, ne znam, atletskim disciplinama. Bolje rečeno treba pratiti i profesionalni sport i treba pratiti amaterski sport. Zašto profesionalni sport? jer bez pune predanosti tom, toj nekoj disciplini, bez 24 sata odricanja, bez odricanja njihovih roditelja koji su na neki način usuđujem se reći prave žrtve u početku i tih cura i tih mladića, pustimo kasnije kada postignu rezultate poput jednoga Ivaniševića ili Blanke Vlašić ili ne znam Janice Kostelić, ali u početku su ti roditelji doslovce žrtve tih mladića i cura i utoliko držim da im također treba pomoći. Mi možemo ovdje govoriti i o sportu nad sportovima, da se tako izrazim, o nogometu ali koliko je meni poznato iz ovog izvješća njega ne prati Hrvatski olimpijski odbor. Znači sport treba pratiti i u onom amaterskom i u profesionalnom dijelu i država i lokalna samouprava i Hrvatski olimpijski odbor, a sponzori će se kasnije jasno pojaviti ali u pravilu oni prate samo najbolje. Utoliko kada znamo da je ogroman angažman tvrtki u dominantnom vlasništvu Hrvatske države možda bi bilo prirodnije da Hrvatske pošte koje i same imaju ogroman, ogromne probleme pa i gubitke da, zašto ne tome reći, prate recimo ove discipline koje nisu toliko marketinški atraktivne a one druge da se možda prepusti ne znam nekim drugim sponzorima čije tvrtke se ionako pokušavaju dokazati na tržištu. Želim vjerovati, a znam da gospodin Mateša ima utjecaj i na DDR da će ubuduće i taj koncern pratiti u značajnijem iznosu Hrvatski olimpijski odbor gdje jednom riječju ako se ja ne varam ni nije prisutan. Izvješće je po meni sjajno. Uspjesi naših sportaša su fantastična. Očekivanja sviju nas od naših sportaša sad u Austriji, u Pekingu, u Vankuveru su neograničeni gotovo planetarni. I meni ne preostaje ništa drugo nego doista sa punim zadovoljstvom dići ruku za jedno ovakvo izvješće i zaželjeti Hrvatskom olimpijskom odboru a onda i svakom građaninu ponaosob ponajviše sportaša da se sa sa idućih velikih takmičenja ponovo vraćaju sa barem toliko ili još više medalja.

tzv. gubitak koji je samo financijski iskazan. Pogledajte stranicu 42. Nema potrebe da to bilo tko pokriva. Mi smo to sami pokrili iz svojih sredstava racionalnim ponašanjem u protekle dvije godine. nije to, osim što mora biti financijski iskazano nije stvarni problem i ni jedan program nije zbog toga bio izvršen sa manjim dijelom nego što je bilo predviđeno Proračunom. mi smo akumulirali neka sredstva racionalnim djelovanjem u protekle dvije godine i sad smo ih utrošili za to tako da u financijskom smislu taj gubitak nije potrebno sanirati. On je već pokriven. A što se tiče Zaklade Zaklada je osnovana. Na čelu Zaklade je, predsjednik Zaklade je gospodin Zvonimir Boban i ona već je počela s djelovanjem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba HDZ-a gospodin zastupnik Perica Bukić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora, glavni tajniče, cijenjeni kolege zastupnici. Dopustite mi da na početku u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice izrazim zadovoljstvo kvalitetom ovog izvješća što potvrđuje jednoglasna potpora koje je izvješće dobilo u raspravi na matičnom odboru, ali isto tako posebno mi je drago da su moja kolegica Lugarić i kolega Kajin vrlo pohvalno govorili ne samo o izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora, ulozi Hrvatskog olimpijskog odbora već i o uspjesima sporta, sportaša i značaju sporta. Iskoristit ću ovu prigodu i posebno se zahvaliti na financijskoj ali i svakoj drugoj pomoći koju evo i savez kojem sam ja na čelu, ali i uopće sport, sportaši koji su dobili kako od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ali tako i od naše krovne institucije Hrvatskog olimpijskog odbora. Zašto u uvodu ovo naglašavam? mislim da je vaterpolo primjerice najljepši primjer kako sustavna organizacija i pomoć u osiguravanju financijskih sredstava utječu na ukupan rezultat u nekom sportu i koliko nama Hrvatima malo treba da bi bili najbolji na svijetu. Želim još jednom zbog javnosti, zbog nas, zbog sporta i sportaša, zbog mladih ljudi istaknuti kako je sport prevelika i prevažna društvena djelatnost i tim je uloga Hrvatskog olimpijskog odbora tim veća i značajnija obzirom na sve ono što je u nadležnosti te naše krovne institucije i sporta u Hrvatskoj. Ja ću na početku i ovom prigodom pohvaliti kao što je i naš predsjednik Olimpijskog odbora naveo uvođenje standarda ISO 9001 za unapređenje sustava upravljanja što omogućuje još kvalitetnije poticanje i razvoj sporta u Hrvatskoj. Naravno da je za pohvalu iz izvješća smo i čuli program poticanja sporta lokalne razine u što su uključeni zajednički programi Hrvatskog olimpijskog odbora i lokalnih sportskih zajednica, te programi iz područja sporta, djece i mladeži, te posebni programi za poticanje razvoja sporta na lokalnoj razini. U ovom segmentu posebno bih istaknuo poticanje razvoja sporta na ratom devastiranim područjima, te posebice u Kninu i Vukovaru, te poticanje razvoja sporta na otocima, naravno u okviru financijskih mogućnosti. Također, mislim da posebno treba pohvaliti jedan od najznačajnijih projekata, a radi se o obrazovanju trenera svih uzrasnih kategorija, gdje je i nacionalnim sportskim savezima omogućeno da uz pomoć Hrvatske olimpijske akademije podignu razinu stručnosti i osposobljenosti trenerskog kadra što je ključan preduvjet ne samo ostvarivanja visokih ili vrhunskih sportskih rezultata već možda još i više, danas još i potrebnije, a to je pravilan odgoj i nekakav životni temelj mladima koji se u sve većem broju organizirano bave sportom. U tu svrhu je organizirano dvadesetke seminara, tečajeva i stručnih skupova. Također, u sklopu tog projekta postignut je napredak i u segmentu izobrazbe sudaca međunarodne kategorije. Naravno, također u suradnji sa Ono što je posebno osjetljiv segment, a koji traži neprestano usavršavanje ukoliko želimo u korak sa svijetom jest zdravstvena zaštita od poletaša o kojoj nerijetko ovisi ne samo rezultat sportaša već i kvaliteta života nakon završetka sportske karijere, pa ponekad i sami životi sportaša. Imali smo nedavno primjer našeg plivača Marka Strahije koji je nakon problema sad će početi sa natjecanjima. Hrvatski olimpijski odbor ali i nacionalni sportski savezi posebnu pažnju posvećuju upravo zdravstvenoj zaštiti športaša, ali i prevenciji koja se očituje kroz stalne preglede u najkvalitetnijim poliklinikama ali i kroz skrb o prehrani, vitaminizaciji, nabavi lijekova itd. Također, jedan od hvale vrijednih projekata o čijoj važnosti ne treba posebno govoriti je projekt “karijera poslije karijere“. Naime, jedan od glavnih problema koji se javljaju u sportu, a posebice u vrhunskom sportu je upravo nastavak života tih mladih ljudi koji zbog opredijeljenosti i angažmana u sportu nerijetko zapostavljaju obrazovanje i nakon završetka sportske karijere nemaju ni priliku ni mogućnost uključivanja da tako kažem pod navodnike normalne životne tokove. Ponosim se što dolazim upravo iz sporta koji gaji veliku tradiciju brige o mladima upravo u tom segmentu obrazovanje uz vrhunski sport, gdje čak u nazivima klubova imamo pridjev akademski. vaterpolist primjerice nije završio neki od fakulteta i naravno da je to najbolji, najlakši način socijalizacije sportaša nakon aktivnog igranja. Da naglasim samo da se referiram na kolegu Kajina. Na žalost ne postoje povlaštene mirovine sportaša niti nešto slično tome. Postoji inicijativa i još uvijek ide inicijativa Kluba hrvatskih olimpijaca uz ovu zakladu koja je osnovana kojom bi se za najuspješnije hrvatske sportaše, znači oni koji su osvajali olimpijska i svjetska zlatna i srebrna odličja, posebnom uredbom Vlade osigurala sredstva za doživotne naknade tim sportašima, gdje je bilo poprilično kritika nakon prošlogodišnje takve inicijative. Po mom mišljenju prvenstveno iz razloga neinformiranosti, obzirom da se vrhunski sportaši još uvijek gledaju kroz prizmu doslovno nekolicine materijalno situiranih sportaša iz isto takvih sportova. Međutim, istina je da je jedan veliki broj sportaša kako je gospodin Kajin naglasio koji su olimpijski pobjednici i svjetski prvaci nakon karijere na rubu egzistencije i da slično kao i u velikoj većini drugih država da je nužno, čak bih rekao i naša obveza omogućiti tim ljudima normalan život nakon završetka sportske karijere, nakon igranja posebice obzirom na sve one uspjehe koje su oni postigli u bavljenju sportom. Međutim, još je tu i niz pozitivnih učinaka, a takve moguće odluke primjerice, to bi bio najbolji mogući motiv osim naravno sportskog motiva koji mora biti primaran. Ali motiv u stvaranju toliko spominjanog kulta reprezentacije, znači jedan motiv mladima koji dolaze da i oni svojim radom i zalaganjem naprave sve da se jednog dana podignu da dođu na pobjedničko postolje. Pri kraju ovog mog izlaganja sam ostavio financiranje prihode i rashode Hrvatskog olimpijskog odbora, tj. sporta hrvatskog uopće bez obzira što proračun Hrvatskog olimpijskog odbora raste iz godine u godinu najviše zahvaljujući prihodima od igara na sreću. Mišljenja sam da bi taj prihod u budućnosti svakako trebalo bitno povećati kako bi Hrvatski olimpijski odbor mogao u još većem dijelu sudjelovati u ukupnim potrebama svakog nacionalnog saveza. Naravno, tu mislim i na vrhunski sport, ali i na ovaj sport mladih, rekreativnih itd. Tu naravno treba svoje mjesto imati i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Naime, navest ću primjer mog saveza, gdje naravno znam situacije iz prve ruke. Dakle, sredstva od Hrvatskog olimpijskog odbora pokrivaju otprilike 30% ukupnih potreba što bi u nekim drugim okolnostima bilo puno premalo za sve ono što je potrebno za normalno i kvalitetno funkcioniranje saveza. Od 5 selekcija mlađih dobnih kategorija od kojih dvije imaju nastupe na europskim svjetskim natjecanjima, pa do svega onoga što je potrebno da bi najbolja selekcija bila konkurentna ostalim najboljim svjetskim reprezentacijama. Primjerice, grčki, talijanski ili evo srpski vaterpolski savez dobiju kroz donaciju njihovih Olimpijskih odbora otprilike pet puta više sredstava nego što je to slučaj kod nas. Donedavno je ta razlika bila čak i 10 puta. Koliko god mi danas tu razliku uspijevamo nadoknaditi sponzorima i donacijama, vrlo teško možemo očekivati da ćemo tako moći funkcionirati u budućnost. Ono što želim posebno naglasiti, što mislim da je važno da Hrvatski olimpijski odbor iz postojećih financijskih sredstava iz onog što što priskrbi, uspijeva izvući maksimum i služit ću se sa gospodinom Kajinom da je ta lista uspjeha hrvatskih sportaša veličanstvena i za svaku pohvalu. Moje iskrene čestitke Hrvatskom olimpijskom odboru na tim rezultatima i na trudu. Mislim da ne treba uopće govoriti o našim ponosima, o zanosima cijele nacije prigodom ne baš rijetkih srećom uspjeha naših pojedinaca i nacionalnih saveza na velikim natjecanjima dok nastupaju pod nacionalnom zastavom i zbog njihovog uspjeha gotovo pola svijeta sluša našu himnu. Dame i gospode, govoreći o važnosti olimpijskog pokreta u svijetu dovoljno je naglasiti da on u svojim redovima ima više članica nego Ujedinjeni narodi, a vrlo često je i utjecaj blizak, gotovo takav isti. Zaključno, Klub hrvatske demokratske zajednice će podržati ovo izvješće sa željom da ove predstojeće olimpijske igre budu uspješnije nego ikada do sada i po broju sportaša sudionika i po rezultatima koje ćemo ostvariti. Hvala lijepo. U ime Kluba HNS-a, gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani predsjedniče, gospodo iz Hrvatskog olimpijskog odbora, kolegice i kolege. U ime Kluba Hrvatske narodne stranke, želim iskazati potporu izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora kao i potporu radu Hrvatskog olimpijskog odbora. I u ovom izvješću kao i za onih o kojima smo raspravljali prethodnih godina, vidljivo je da Hrvatski olimpijski odbor posluje dobro, da se potrebama sportaša i nacionalnih saveza posvećuje sve veća pozornost i da se cjelokupno promišljanje sporta u okviru Hrvatskog olimpijskog odbora kao krovnog tijela stavlja na jednu puno višu kvalitetniju razinu, razinu koja promišlja o budućnosti. Konačno je, za razliku od nekih prijašnjih vremena Hrvatski olimpijski odbor u funkciji sportaša više ne služi za običnu distribuciju novaca i nije sam sebi svrha. Najbitnija činjenica koja je tome pridonijela je svakako to da je prije nekoliko godina došlo do promjena u Hrvatskom olimpijskom odboru te je izabrano i novo vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora koje je sasvim sigurno pridonijelo kvalitetnijim odnosima unutar Hrvatskog olimpijskog odbora. Novom ulogom Hrvatskog olimpijskog odbora promijenjeno je okruženje u kojem djeluje olimpijska obitelj u Hrvatskoj, ali sve to ne bi bilo dostatno da se dolaskom novih ljudi posao u Hrvatskom olimpijskom odboru nije počeo raditi na drugačiji, bolji i kvalitetniji način. savez ima i bitnu ulogu, uvažavaju se njihovi prijedlozi, veća se pozornost posvećuje programima poticanja sporta u lokalnim sredinama, statusnim pitanjima sportaša, sportu mladih, sportskoj rekreaciji građana i sportu za sve, zdravstvenoj zaštiti sportaša, zaštiti od dopinga te ono što je kod prijašnjih struktura bilo teško zamislivo, povećavaju se vlastita sredstva Hrvatskog olimpijskog odbora, sredstva ostvarena iz marketinških aktivnosti. Naravno da su hrvatski sportaši i uspjesi koje ostvaruju primamljivi raznim sponzorima, ali nepobitna je činjenica da je stvaranje Hrvatskog olimpijskog odbora kao jakog i uspješnog, a nadasve odgovornog sportskog tijela u Republici Hrvatskoj uz kojeg gospodarski subjekti mogu izgrađivati vlastiti imidž, isto tako zaslužno da se uz sport i sportaše vežu i tvrtke sa svojim marketinškim aktivnostima. Povećavaju se i sredstva potrebna za programe nacionalnih sportskih saveza i što je važno napomenuti, potrebna sredstva osiguravaju se na vrijeme, isplaćuju u rokovima, što je izuzetno bitno savezima radi pravodobne pripreme i izvršavanja planova. Sve to kada se kvalitetno posloži i kada se posla prihvate ljudi koji imaju znanja, obrazovanja i stručnosti, rezultira kvalitetnijim rezultatima i sportaša, mnoštvo medalja i dobrih plasmana na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima. Ono što nas ipak treba brinuti nije vezano direktno uz Hrvatski olimpijski odbor, već uz funkcioniranje trenutne vlasti, njihovo promišljanje sporta. Naime, i prilikom donošenja Zakona o sportu bilo je vidljivo da ne postoji želja da se izgrade transparentni, jasni i nedvosmisleni kriteriji financiranja sporta jednaki za sve. Ali iz brojnih primjera vidimo kuda sve to vodi pa smo svjedoci raznih afera o gradnji ili negradnji stadiona i dvorana, o opraštanju ili neopraštanju dugova, u istim rangovima natjecanja imamo udruge građana i potencijalna dionička društva, transferima igrača bez da se ijedna jedina kuna poreza slije u državni proračun, puno je nažalost negativnih primjera koji nam jasno i nedvosmisleno govore da se moramo svi puno više založiti da stanje u sportu bude bolje i to je osnovni zadatak ove, ali i svake druge Vlade. Sport i sportaši su ulaganje u budućnost, najbolja promocija Hrvatske i njezinih građana. Ne dokazuje se potpora sportu u sportašima samo kroz isplaćivanje nagrada na osvojene medalje i slikanjem uz pobjednike. Ali, kao što sam napomenuo ranije, to je pitanje koje ne potpada pod raspravu o radu Hrvatskog olimpijskog odbora, nego jedno puno šire pitanje, pitanje strateškog promišljanja budućnosti, a to ova Vlada tek treba dokazati da zna. Stoga, Klub Hrvatske narodne stranke, evo zaključno podržava programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2007. godinu sa željom da se i ove olimpijske godine veselimo velikim uspjesima hrvatskih sportaša i da se i nadalje svi zajedno borimo za njihov što kvalitetniji status. Hvala lijepa.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 Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predsjedniče i tajniče Hrvatskog olimpijskog odbora, kolegice i kolege zastupnici. Evo, u nizu datih pohvala i izraženih stavova ispred naših klubova, stavova potpore i mi u Klubu zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržavamo ovo programsko i financijsko izvješće jer smatramo da je na stručan i sadržajno potpun način obuhvatilo djelovanje Hrvatskog olimpijskog odbora i detaljno analiziralo postignuća i aktivnosti u hrvatskom športu. Izvješće potvrđuje da je Hrvatski olimpijski odbor ostvario punu odgovornost za razvoj vrhunskog športa u Republici Hrvatskoj, a to je i vidljivo iz ostvarenih športskih re prethodnim izlaganjima 293 medalje na svjetskim i europskim KUP-ovima i europskim i svjetskim prvenstvima. Posebno ukazujemo na uspješno djelovanje Hrvatskog olimpijskog odbora u promicanju olimpijskog načela i skrbi o nadarenim športašima. Razvojni projekti u području športa posebno su važno poglavlje i svojevrsna novina na području športa, a posebno naglašavamo nove programe Hrvatskog olimpijskog odbora pripremljene za lokalnu razinu. Veliki broj zahtjeva pristiglih iz lokalne razine, a vidljivo je iz izvješća da ih je 78 pristiglo za sufinanciranje programa lokalnih športskih zajednica, govori o stanju športa na lokalnoj razini, ali i o mogućnostima lokalnih i regionalnih zajednica, odnosno govori o teškoćama s kojima se susreće lokalna zajednica u financiranju pojedinih športskih programa, ali istovremeno govori i o Hrvatskom Hrvatskom olimpijskom odboru koji pokazuje razumijevanje za programe i športska događanja na lokalnoj razini unatoč vidljivog nedostatka financijskih sredstava. Veseli pokazano razumijevanje i osigurana podrška za potpore športa, a posebno pokazano razumijevanje za programe športa djece i mladeži. Da je budućnost hrvatskog športa sigurna vidljivo je iz realizacije programa potpore športašima mlađih dobnih kategorija. Ulaganje u mlađe, garancija je za dugoročno uspješno djelovanje i dobre športske rezultate hrvatskog športa na međunarodnim natjecanjima. Broj osvojenih medalja opravdava uložena sredstva i osigurava daljnji rad mladih i nadarenih športaša. Posebno ukazujemo na pokazano razumijevanje za pojedinačne športove koji su često puta medijski zapostavljeni ili nedovoljno atraktivni, a samim tim i nedostupni našoj javnosti. Naši građani nemaju spoznaje o uspjesima športaša u tim našim pojedinačnim športovima. Naglašavamo važnost jednog najtrofejnijih športova prema broju osvojenih medalja u Republici Hrvatskoj, a to je streljaštvo. Streljaštvo je kao prvi organizirani šport u Republici Hrvatskoj organizirano počeo djelovati još davne 1784. godine, a evo sljedeće godine u Osijeku na prvenstvu Europe obilježiti ćemo 225 godina streljačkog športa u Republici Hrvatskoj. Strijelci su osvojili preko 180 medalja od osamostaljenja Republike Hrvatske do danas, a da nije bilo razumijevanja Hrvatskog olimpijskog odbora ovi rezultati ne bi bili postignuti. Podsjećamo i koristimo ovu priliku da ukažemo na poteškoće s kojima se streljaštvo susreće, a jedan od temeljnih razloga je Zakon o oružju koji uvelike ograničava aktivnost i rad vrhunskih strijelaca, a u datoj mjeri povećava financijske troškove streljačkih udruga, a time i Hrvatskog streljačkog saveza. Unatoč svim poteškoćama rezultati nisu izostali zahvaljujući pokazanom razumijevanju Hrvatskog olimpijskog odbora. Strjeljački djelatnici i natjecatelji vjeruju i nadaju se daljnjoj suradnji i potpori Hrvatskog olimpijskog odbora ovome športu, a koji je posebno važan u sustavu obrane koji je dao veliki doprinos u obrani i stvaranju Republike Hrvatske. Veliki doprinos u programu školovanja športskih djelatnika, sudaca i trenera dala je i Olimpijska akademija koja osigurava stručno osposobljavanje i edukaciju športskih djelatnika koji uspješno svoje znanje prenose na mlađe športaše. Vidljiv je i velik broj polaznika, njih preko 340 u 12 športova koji pokazuju interes za osposobljavanjem i edukacijom iz područja obrazovnog programa za potrebe Hrvatske vojske iz čega proizlazi da i druge strukture hrvatskog društva pokazuju određeno razumijevanje i daju određeni značaj športu. Veliki športovi imaju mogućnosti samofinanciranja ili im pod navodnim znakovima mislim "veliki" ili im nije potrebno značajnija potpora, financijska potpora za redovan rad i djelovanje. Stoga vjerujem da će Hrvatski olimpijski odbor i njegova tijela još više pokazati razumijevanje i dati potporu pojedinačnim športovima, jer to prema broju osvojenih medalja ti pojedinačni športovi i zaslužuju. Također podržavam novi razvojni program čiji su korisnici već dokazani športaši na međunarodnoj sceni koji zasigurno prenose ime i prenositi će ime Republike Hrvatske diljem Europe i cijelog svijeta. Financijski dio izvješća prikazuje negativni financijski rezultat koji je prije svega nastao zbog neostvarenih planiranih sredstava iz tekuće zalihe državnog proračuna, no ukazujemo na gospodarenje raspoloživim financijskim sredstvima iz kojih je vidljiva primjena načela dobrog i marljivog gospodara sa trošenjem i raspodjelom raspoloživih sredstava. Uočava se da su želje i potrebe uvijek veće od mogućnosti, ali primjena načela, pravičnosti i vrednovanja prema osvojenim rezultatima dodatno motivira i potiče na jače angažiranje u velikom broju športskih nacionalnih saveza. Iz izvješća se može iščitati i uspješno djelovanje iz svih tijela Hrvatskog olimpijskog odbora sukladno zakonskim propisima, a što je i dodatni razlog da Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podrži ovo programsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora. Na kraju mi dozvolite da u ime kluba HSS-a čestitamo na uspjesima i djelovanju Hrvatskom olimpijskom odboru i dakako da hrvatskim športašima na olimpijskim igrama kao i na svim međunarodnim natjecanjima želimo puno uspjeha i osvajanje svih planiranih medalja. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Time smo završili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Gvozden Flego. Uvažene kolegice i kolege, gospodine predsjedniče Olimpijskog odbora ponajprije puno čestitki na puno uspjeha koje su naši športaši koje ste vi okupljali i stimulirali, postigli. Ali sam izvještaj govori o tome, ja mislim da je on izvrstan i slažem se sa mojim prethodnicima koji su vas hvalili, dakle ja vas isto hvalim i čestitam. Ja ću ga naravno prihvatiti uz dvije, tri napomene ili možda pokoji prijedlog o kojem čini mi se bi valjalo porazmisliti. Kada god je naime riječ o sportu, ne mogu se oduprijeti porivu da ne govorim o tzv. masovnom sportu ili o cijelom nizu mreža, o amaterskom sportu i bez obzira što to nije u vašoj primarnoj djelatnosti, čini mi se da i zbog svog ugleda kao i zbog svojih uspjeha, ali i zbog same logike stvari jednim dobrim dijelom pripada i u ono čime se bavi Olimpijski odbor. za razliku od tankoslojnog takmičarskog i vrhunskog sporta, meni se čini da Hrvatskoj strahovito nedostaje mnoštvo organizacija i sustavnog brojnog amaterskog i natjecateljskog, a pogotovo rekreativnog sporta gdje se gotovo nigdje njime ne možemo baviti osim u nekim udrugama i naravno o vlastiti trošak. Tako da pokatkad stječem dojam, bez imalo malicioznosti o tome, da je Olimpijski sport ili natjecateljski, vrhunski sport bez svojevrsnog temelja, kako bi to narod rekao čardak ni na nebu ni na zemlji. Jer, u cijelom nizu zemalja o kojima sam uspio skupiti neke podatke vrhunski sport slijedi dakle kao odabir iz masovnih sportskih aktivnosti. Kod nas nekako toga nema. Po podacima dakle iz, dijelom 2005., dijelom 2006. godine, Skandinavske zemlje imaju 80-tak, a pokatkad i više posto stanovništva uključenog u različite sportske aktivnosti dakle organiziranog, neke razvijene zemlje 60-tak, pokatkad i 70-tak, a Hrvatska svega 10-tak. Molio bih gospođu zastupnicu da ne ometa pozornost mojih adresata. Hvala lijepa. Oprostite. Dakle, naravno da je za pohvalu cijeli niz aktivnosti koje Olimpijska akademija poduzima, sportska skrb o mladima. Međutim, u toj sportskoj skrbio mladima mi se čini ključnim poticanje školskog i studentskog sporta, dakle organizirano poticanje školskog i studentskog sporta koji bi mogao biti taj upravo temelj na kojem bi mogao izrastati onda vrhunski sport. Školskog i studentskog sporta, koji mi se čini je trenutačno ili sistemski zapostavljen i koji ima znatno veće potencijale, jer mi se čini da su recimo školska sportska infrastruktura može biti infrastruktura za bavljenje sportom u večernjim naravno satima lokalnog stanovništva za poticanje cijelog niza aktivnosti, amaterskih, rekreativnih i natjecateljskih. Školski sport može biti cijeli sistem za okupljanje, za takmičenje, za međusobno natjecanje, ali jednako tako za suživot, za suradnju itd., itd. Dakle, on bi mogao imati cijeli niz dobrobiti. Jednako tako bi se on mogao organizirati na mjesnoj razini, na regionalnoj razini, na nacionalnoj razini itd., itd. Ja mislim da vrhunski sport bez obzira zapravo što Hrvatsku i njezinu afirmaciju u svijetu, jest nešto što može biti uzor ostalima, dakle koji se žele baviti sportom. Ali mi se čini da je ključno onaj dio programa koji opet pretendira obuhvatiti što veći broj stanovništva, koji je podupro u zadnjih desetak godina i koji stimulira cijeli niz međunarodnih organizacija, između ostalog Svjetska zdravstvena organizacija, a meni se slogan čini odličan: "Kretanjem do zdravlja". U sjedećoj civilizaciji kretanje nam je ključno i stoga bi, ako mogu reći omasovljenje sporta, bilo značajno i donijelo bi cijeli niz cijeli niz dobrobiti. Gospodine predsjedniče Olimpijskog odbora još jedanput vam čestitam, a želim vama i sportašima koje ćete odvesti u Peking mnogo uspjeha. Naravno da je važno sudjelovati, ali tu i tamo je važno i pobijediti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Nadica jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora, tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Budući su moji prethodnici uglavnom govorili o programskom dijelu ovoga vašega izvješća, ja ću svoju raspravu ograničiti na onaj financijski dio. Iz financijskog izvješća, naime, iščitavamo da je 2007. godina eto slaba poslovna godina, obzirom da je zaključena, kako sastavljač izvještaja kaže, negativnim financijskim rezultatom tj. gubitkom u iznosu od 23 milijuna kuna. Ovdje ću reći da bi bilo dobro, budući da je Hrvatski olimpijski odbor neprofitna organizacija i vodi neprofitno knjigovodstvo, dakle da u izvještavanju koristi i adekvatnu zakonsku terminologiju, odnosno da se kaže da je ostvaren manjak prihoda nad rashodima, eto u iznosu od 23 milijuna kuna. U 2007. bilo je i određenih problema s održavanjem likvidnosti, odnosno s podmirivanjem dospjelih obveza. Nelikvidnost i gubitak idu ruku pod ruku, odnosno nelikvidnost je prethodnica gubitka i to upravo slučaj Hrvatskog olimpijskog odbora i potvrđuje. Srećom, kako je rekao već u svom obraćanju predsjednik Mateša, najveći dio ovog manjka, pol milijuna kuna pokriven je viškom prihoda prenesenim iz prethodnih godina, dok će ostatak od 3 i pol milijuna kuna biti pokriven u 2008. godini iz tekućih prihoda. Sastavljač ovog izvješća kaže da su problemi s likvidnošću koji su eto u konačnici rezultirali i manjkom prihoda nad rashodima, uvjetovani podbačajem prihoda iz tekuće rezerve državnog proračuna koji su planirani u svoti od 10 milijuna kuna, a realizirani su u svoti od zanemarivih 50-tak tisuća kuna. Naime, daleko najveći dio ukupnog prihoda, a u 2007. je to bilo 99 milijuna ili 86% Hrvatski olimpijski odbor ostvaruje iz državnog proračuna, dok preostalih 15-tak milijuna ili 13% ukupnog prihoda čine prihodi od marketinških djelatnosti, prihodi od olimpijske solidarnosti, te ostali prihodi. Naravno da je izostanak državnog supporta Hrvatskom olimpijskom odboru u predolimpijskoj godini malo teško razumjeti. Naime, ova su sredstva bila namijenjena pripremama hrvatskih sportaša za Olimpijske igre u Pekingu 2008. No, bez obzira na izostanak sredstava iz tekuće proračunske rezerve, treba reći da e pojava ovako velikog manjka prihoda ipak malo začuđujuća, jer su istovremeno prihodi od igara na sreću, a koji čine apsolutno najveću stavku u financiranju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, povećani u odnosu na 2006. godinu čak za 26 milijuna kuna, te iznose visokih 75 milijuna, a to su dvije trećine ukupnog prihoda u 2007. Unatoč ovako visokom povećanju ti prihodi nisu bili dovoljni da pokriju sve učinjene rashode, tako da dio odgovornosti za iskazani manjak ipak snosi i Hrvatski olimpijski odbor jer očito nije dobro usklađivao dinamiku trošenja sredstava s ostvarenim prihodima odnosno da budemo malo slikoviti, protegnuo se malo više nego što se mogao pokriti. Sve u svemu, kako je sam sastavljač izvještaja ocijenio, planirani proračun za 2007. godinu bio je razvojni. Uporište za takvu ocjenu nalazi u činjenici da su za razvojne programe nacionalnih saveza, kao i za razvojne programe na lokalnoj razini utrošena 24 milijuna kuna, što predstavlja više od 17% ukupno raspoloživih sredstava. Na kraju, moram primijetiti da bi ovo izvješće bilo kompletno da mu je priložen nalaz Državnog ureda za reviziju. Istini za volju, sastavni dio izvješća jest kratak nalaz komercijalne revizije a i Ministarstvo financija obavljalo je proračunski nadzor ali samo za transfere Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Dakle, bez nalaza Državne revizije nemamo cjelovitu ocjenu zakonitog i namjenskog trošenja proračunskih sredstava u 2007. godini. Pritom dakako ne želim reći da sumnjam u nezakonito trošenje sredstava ali želim reći da je u posljednjem nalazu revizije a koji je napravljen za 2004. godinu i koji je usput rečeno bio uvjetan iznesena primjedba koju nažalost Hrvatski olimpijski odbor nije ispoštovao ni u 2007. godini i što je zapravo moja osnovna primjedba na ovaj izvještaj. Naime, i u ovom izvješću trošenje sredstava iskazano je samo po programskim aktivnostima odnosno nema prikaza prema računskom planu za neprofitne organizacije tako da zapravo uopće nije vidljivo trošenje sredstava po osnovnim vrstama troškova a nije moguća nažalost ni usporedba izvršenih izdataka u poslovnim knjigama s planiranim izdacima. Osim toga, nema nikakvih podataka o imovini i izvorima sredstava. Posljednja inventura napravljena je s 31.12.2006. Ne znamo je li napravljena iza 2007. godinu iako zakon nalaže da se ona radi obavezno svake godine. Da imamo podatke o imovini možda bi nam danas primjerice bilo malo jasnije da li su u međuvremenu razriješena potraživanja od prodaje stanova na kojima je Hrvatski olimpijski odbor imao stanarsko pravo a koja su iskazana unaprijed spomenutom revizorskom izvješću dakle za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 882 tisuće kuna. Zato predlažem da u buduće u godišnjem izvještaju budu iskazani i podaci o imovini da bi se zadovoljio standard financijskog izvješćivanja. Hrvatski olimpijski odbor nije lokalna udruga mažoretkinja uz dužno poštovanje svim udrugama i doista si eto ne bi trebao dopuštati ovakve sportskim rječnikom rečeno amaterske propuste tim više što je očito poduzeto niz mjera kao što nam je i predsjednik Mateša rekao od ustrojavanja interne kontrole do uvođenja sustava upravljanja kvalitetom da svoje poslovanje učini maksimalno transparentnim. Naravno da nas itekako raduju rezultati naših sportaša ali hrvatski građani kao financijeri imaju pravo cjelovitog uvida u cijenu tih rezultata i uspjeha. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Goran Maras. Nema ga. Predstavnik Olimpijskog odbora uvaženi Mateša. Izvolite. potpredsjedniče, evo mislim da zaslužuje ova rasprava nekoliko odgovora. Bila je Državna revizija i nakon 2004. i ona nije utvrdila ništa od toga što ste vi rekli. Za 2007. još nije ni bila. Prema tome, Hrvatski olimpijski odbor biti će dio izvješća Državne revizije kao i svake godine kao i svi drugi korisnici proračunskih sredstava. Što se pak tiče dijela koji se odnosi na inventuru. Inventura se naravno radi svake godine, radila se za 2007. i usvojena je od strane vijeća. Što se tiče metodologije na kojoj se planira i radi obračun neprofitnih organizacija tu čak postoji jedan prijepor između ljudi koji to stručno promišljaju dakle na koji način se treba voditi iskazivanje tih financijskih rezultata. Mi to radimo na način kako to rade i drugi olimpijski odbori u Europi, dakle istom metodologijom a koje je ako Državna revizija stoji na motrištu da to treba promijeniti mi ćemo to vrlo rado promijeniti. Što se tiče ovih drugih dijelova mislim da mogu reći da činjenica da se i to je navedeno u izvješću, da se sve olimpijske igre do sada od postanka Hrvatske države financiraju iz tekuće pričuve a izostanak tih prihoda je isto tako normalan s obzirom na proces konstituiranja Vlade i postizborni period u protekloj godini. To će se vjerojatno nadoknaditi u ovoj godini i mislim da to neće biti posebni problem. Naravno da je iz toga izašla potreba preraspodjele ranije akumuliranih sredstava za programe tekuće u 2007. godini. Inače, kao što vidite iz izvješća primjerice Atena da imate dojam o projektu sami nastup u Ateni koštao je negdje oko 20 milijuna kuna, kuna, u Pekingu će biti naravno i puno više s obzirom na veći broj športaša i na veće logističke troškove s obzirom na udaljenost i to je otprilike iznos koji dakle negdje 30 milijuna kuna koliko će koštati nastup hrvatskih športaša i športaša u Pekingu. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Vedran Rožić. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodine tajniče, kolege zastupnici. Evo, čini mi iznimnu čast što mogu dati potporu ovom programskom financijskom izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora za 2007. godinu. Naime, ovo je jedna od tema gdje se evo i svi klubovi i ja vjerujem svi zastupnici slažemo jer hrvatski šport a Hrvatski olimpijski odbor je krovna organizacija cijelog hrvatskog športa je onaj jedan temelj i ona jedna promocija, najbolja promocija i Hrvatske države jer ako se sjetimo Hrvatska država još nije bila međunarodno priznata a Hrvatski olimpijski odbor je uspio na onim zimskim olimpijskim igrama doprinijeti da Hrvatska nastupi. Što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora kao krovne organizacije vidimo vidimo kroz ove programe jer ovdje je prije bilo u raspravi spomenuto da hrvatski šport nema baze. Međutim, kad vidimo kroz ove programe koliko hrvatskih športskih saveza sudjeluje a to je brojkom 79 nacionalnih športskih saveza sudjeluje u programu Hrvatskog olimpijskog odbora. Kad bi uzeli samo da je po jednom Hrvatskom nacionalnom športskom savezu tisuću, dvije sudionika športa onda vidimo koliko je to ogromna brojka. Tako možemo slobodno kazati da hrvatski šport iz godine u godinu, iz godine u godinu ima sve širu bazu, a to se i vidi po sve boljim rezultatima, koji se postižu na međunarodnom planu. Evo, pa tako vidimo i u izvješću da je samo u ovoj protekloj 2007. godini osvojeno na međunarodnim natjecanjima 87 zlatnih medalja, 113 srebrnih i 93 brončane medalje. To je izniman uspjeh. Međutim, isto tako treba pohvaliti stotine, pa i tisuće amatera koji sudjeluju u svim tim športskim klubovima i športskim savezima, jer bez njihovog doprinosa, ti rezultati bi bili puno manji. Vidimo da iz programa Hrvatskog olimpijskog odbora 259 športaša prima naknade koje su im itekako neophodne za njihove pripreme, ne samo za olimpijske igre, ovo je godina olimpijskih igara. I ja vjerujem da su te potpore i još značajnije, međutim svake godine Hrvatski olimpijski odbor daje ta sredstva jer ti mladi mladi vrhunski športaši sudjeluju i na europskim i na svjetskim natjecanjima. Sigurno da Hrvatski olimpijski odbor ima itekako zadaću za skrb ukupnog hrvatskog športa, a jedno posebno poglavlje, evo gdje se dugo godina nastoji napokon urediti taj olimpijski centar, ja mislim da bi svi skupa mi trebali dati potporu kada se izglasava proračun države da se napokon i za taj Olimpijski centar pronađu sredstva. Jer ja vjerujem da kada se osposobi taj centar na Bjelolasici, a ne samo taj centar, nego bi trebalo osnivati još i više centara da bi onda i rezultati hrvatskih športaša bilo još i bolji. Vlada Republike Hrvatske, evo vidimo kako iz godine u godinu tih uspjeha sve više, vidimo da i Vlada sa svojim sredstvima daje priznanje tim mladim športašima i klubovima nakon tih brojnih osvojenih odličja na svjetskim i europskim prvenstvima, Vlada sa svojim sredstvima daje i jednu naknadu koja je izvan ovih proračunskih sredstava Hrvatskog olimpijskog odbora. Evo, još jednom bih želio zahvaliti Hrvatskom olimpijskom odboru na ovoj potpori koju daje i hrvatskim športašima, jer šport je ona jedna grana koja daje najbržu promidžbu Hrvatske države. A zašto je to tako? Zato jer su ti rezultati mjerljivi, izravno su mjerljivi i uvijek se mogu procijeniti i taj trud koji ti športaši ulažu kroz godine on je uvijek mjerljiv. I ja vjerujem da zbog toga i ovo izvješće ima cjelokupnu potporu ovoga našega Sabora. Zahvaljujem. Najprije obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta u 10 sati i 40 minuta. I imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala, poštovani potpredsjedniče. Replicirati ću vam u dijelu količine dobrih sportskih rezultata i onog gdje se možemo složiti definitivno da to treba poticati i da je ovo izvješće jedan prilog tome. No, međutim, ukoliko uistinu želimo imati što više kvantitativno rečeno medalja, ukoliko uistinu želimo imati što više boljih sportskih rezultata onda se isto tako trebamo zapitati, a tu ću i sublimirati onu raspravu koju smo imali na odborima, a na tragu profesora Flege, kolika količina ljudi, znači koji broj ljudi u Hrvatskoj se bavi sportom? Dakle, podatak od profesora sa Kineziološkog fakulteta da je 91. taj postotak u Hrvatskoj iznosio 7%, sada se popeo na 12,5% a u nekim Nordijskim i razvijenim zemljama postotak iznosi čuli smo 70 do 80%. I jedino je tu prostor za više medalja. Sigurno je da ako se 7 puta više ljudi bude bavilo sportom, da nećemo imati sedam puta više medalja, ali ćemo imati u svakom slučaju više medalja. I na tragu toga, kada ste pričali o ulozi Vlade, ja bih se složio da je uloga Vlade u tome dijelu i odgovorna prema Hrvatskom školskom sportskom savezu. 94.-te on je osnovan, pa je jedno vrijeme bio privremeno ukinut, pa je opet osnovan. No međutim, dokle god taj savez ne iznađe, a tome treba govoriti i danas ovdje i dobro je da imamo raspravu o ovome, ali o tome treba govoriti i dalje i povodom svake rasprave o sportu, dok god taj savez ne iznađe dostatna financijska sredstva za zapošljavanje stručnih kadrova za znači kapacitete za treninge samih sportaša, odnosno djece u školama, a nema bolje prevencije od ovisnosti i maloljetničke delikvencije od školskog sportskog sustava. I kada će broj djece koja se u školi bave sportom biti na razini nordijskih zemalja 70% onda ćemo imati i manje droge, a sasvim sigurno i više medalja. I u tom smjeru želim apelirati da svaku raspravu u tom smjeru usmjeravamo … …/Upadica: Završite, hvala lijepa./… Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Vedran Rožić. **Rožić, Vedran (HDZ)** Pa evo, kolega zastupniče, mogao bih se složiti na ove vaše jedne opservacija. Međutim, ovdje u ovom izvješću se vidi da je 79 športskih saveza u Hrvatskoj uključeno u programu Hrvatskog olimpijskog odbora što nije mali broj. A što se tiče rekreacije, sigurno da jedan veliki broj i bivših športaša sudjeluje u rekreaciji, međutim, evo imali smo i nedavno raspravu o pedagoškim standardima, to je jedan način gdje država sa svojim sredstvima i lokalne zajednice će sudjelovati jer treba izgraditi najprije i športske dvorane i športska igrališta. Tako da bi se svi ti rekreativci imali gdje i baviti tom rekreacijom. A naročito mladi kroz škole, od onih najnižih od vrtića pa do osnovne i srednje škole i do naših sveučilišta. Tako da Hrvatski olimpijski odbor itekako vodi brigu o tome. Međutim, na svima nama i jedinicama lokalne zajednice je zadaća u svojim prostornim planovima predvidjeti i ta mjesta iza dvorane i za igrališta. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom pojedinačnom. Uvaženi zastupnik Šemso Tanković. Uštekajte

vam lijepo. Izvinite, ovaj laptop je na neki način kumovao da sam zaboravio na taj detalj. Dakle prije svega želim i osobno i Klub će podržati ovo izvješće i sasvim sigurno je da ova današnja rasprava za novinare, medije koji prate tijek ove rasprave bit će nezanimljiva jer jednostavno ovdje postoji jedno tako izraženo suglasje između svih nas jer jednostavno znamo da suvremeni šport pogotovo olimpizam puno, puno znače za afirmaciju afirmaciju svih nas, za razvoj svih nas i na neki način upravo od onog trenutka kada je Piere Cuberten na neki način svoju ideju obnove olimpizma realizirao u stvarnost tog trenutka doista mi možemo govoriti o modernoj povijesti. Tog trenutka mi doista možemo kazati: «Svijet je postao jedno veliko selo.» Ono što ovdje najvjerojatnije u ovom izvješću se neće moći izravno vidjeti, ali svi oni koji bolje poznaju impulse, impulse koje neki događaji stvaraju u javnosti među ljudima mi praktički možemo kazati da onog trenutka kada je Kina, Peking određena da bude domaćin ovih ljetnih igara tog trenutka žiža svijeta je krenula upravo u tom smjeru. politička događanja, politička događanja koja se odigravaju unutar same Kine jer Kina je jedna složena zemlja sa brojnim nacionalnim manjinama, sa brojnim manjinama koje imaju imaju poteškoća u komunikaciji sa onom vlašću. I možda upravo ove Olimpijske igre u Pekingu su otvorile neke teme da se o njima itekako raspravlja. Ono što sam ja želio danas spomenuti jeste da šport, olimpijske igre i politika idu u velikoj mjeri zajedno. Ali opet s druge strane mi nastojimo da politiku praktički ako, koliko god je mogućno izbrišemo iz djelovanja na šport i ono što nazivljemo olimpizmom. I u tom smislu ja bih upravo našem Hrvatskom olimpijskom odboru čestitao jer doista vi se držite, barem ja imam takav osjećaj, onih klasičnih postulata olimpizma premda znamo da je olimpizam tijekom vremena mijenjao određene svoje norme ponašanja. Sjećamo se, pa bilo je to ne tako davno, da su na olimpijskim igrama učešće mogli imati samo amateri. Znatno kasnije su i profesionalci dobili, dobili svoje pravo zastupanja određenih športova. Olimpizam i šport su puno učinili na afirmaciji manjinskih zajednica. Prvi šport, prvi, prve olimpijske igre bile su ajmo kazati igre bijelih, bijelaca. Međutim razvoj sporta je jednostavno potakao i neke druge manjinske zajednice pogotovo onu crnu zajednicu koja je stekla jednu punu afirmaciju zahvaljujući športu i zahvaljujući olimpizmu. I to je ono o čemu na neki način valja progovoriti. Meni se u ovome izvješću posebno dopala, dopali neki detalji koji govore o vezi olimpizma i okoliša. Danas je okoliš itekako značajna tema. To znači sve su ljudske aktivnosti na neki način povezane i upravo naglašavanje ovdje izrijekom da okoliš je dio brige olimpizma meni je na neki način značilo da se ovdje itekako ozbiljno i afirmativno radi. Ovdje se također izrijekom spominje briga o mladima. Naravno to je ono što nama svima treba i što treba jasno naglasiti. Briga o ljudskom zdravlju također je ovdje u ovome izvješću spomenuto. Pa mi znamo, nemojmo se zavaravati, slučaj našega nogometaša Klasnića. Vidite ako je športski uspjeh jedino mjerilo, a ne i briga za ljudsko zdravlje onda dolazi do veoma, veoma ozbiljnih problema. Ovdje bi se moglo još govoriti o nekim drugim segmentima. Spomenuo bih samo još dva. Prvo, puno se u Hrvatskom saboru govorilo kako poticati razvoj naših otoka. Mnogi naši otoci su mrtvi, doslovce mrtvi. Vidim da u ovome vašem programu postoji i … /Govornik se ne razumije./ … otoka. Jesam li tako dobro rekao? Ali sasvim sigurno to je jedan poticaj ima, ima mogućnosti da se i kroz šport pomogne razvoju naših otoka. I konačno, dakle još jedanput ponavljajući da ćemo podržati ovo izvješće kao i većina saborskih zastupnika spomenuo bih da ja sam predstavnik 5 manjina, Bošnjak sam. Evo i mi Bošnjaci smo uključeni u razvoj športa. Ja znam da vi ovdje ne možete izrijekom govoriti o nekim pojedinačnim aktivnostima. Ali eto da iskoristim i ovu prigodu da samo kažem da smo mi Bošnjaci iz Republike Hrvatske prijavili svoje učešće na nogometnom prvenstvu Europe bošnjačke dijaspore koje će se održati u Birmingenu pa evo u toj niski ja bih volio da vam se pohvalimo da smo dostojno zastupali i svoju zajednicu ali i hrvatski šport kao cjelinu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo dvije replike, prvo je uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Složio bih se sa kolegom Tankovićem da nam je i sa ove i sa one strane sabornice ovdje danas vrhunski sport na pameti, odnosno da dajemo svi podršku vrhunskom sportu i olimpijzmu i da s te strane možda neće biti interesantnih polemika što se tiče novinara. Ali kada odemo korak dalje od deklaratorne podrške postoje razlike između onoga što smo napravili i što činimo da taj vrhunski sport ima bolju poziciju danas u Hrvatskoj. Dat ću dva primjera. Jedan je primjer Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica. Znači, svaka država u svijetu ima jedan takav centar gdje se vrhunski sportaši mogu pripremati, odnosno gdje država pokazuje da skrbi o vrhunskom sportu i gdje je to jedan centar olimpijzma te zemlje. Kod nas je situacija sa Olimpijskim centrom Bjelolasica samo u imenu je taj olimpijski naziv, odnosno nema nikakvih konkretnih promjena, odnosno podrške od strane aktualne Vlade, bez obzira što već pet godina postoji povjerenstvo ili četiri godine postoji povjerenstvo za razvoj tog centra, gdje sjedi ja mislim i predsjednik Olimpijskog odbora kako bi se taj centar konačno stavio u funkciju i kako bi se taj olimpijski, ajmo duh i pripreme naših sportaša mogle odvijati u tom centru. Možda čak i ekonomska logika bi bila tu išla tome u prilogu, jer vidimo iz ovog izvješća da se nekoliko desetaka milijuna kuna godišnje troši na pripreme naših sportaša koji najčešće završavaju u nekim drugim zemljama. Tako da osim deklaratorne podrške treba nekada dati i nešto konkretno, odnosno država bi trebala stati iza takvih projekata i na kraju krajeva pomoći da se olimpijski sport u Hrvatskoj razvija. Zahvaljujem. I druga replika, uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodin Tanković je spomenuo kao i mnogi danas brigu o mladima, naravno što je vrlo bitno obzirom da svi mladi imaju pravo na zdravlje, odnosno na sport koji zapravo je prava preventiva zdravlja. Isto tako, prava preventiva nasilnog ponašanja, odnosno preventiva i svih ovih ovisnosti koje su na žalost pošast u današnjem društvu. Međutim, ja bih danas spomenula i to da djeca sportaši naravno odrastaju u specifičnim uvjetima, gdje naravno imamo uz pozitivne poticaje imamo isto tako i stresne situacije i vrlo često je tanka granica između discipliniranja i čak i zlostavljanja. Zašto ovo spominjem? Upravo zbog toga što smo nedavno imali ovdje izvješće pravobraniteljice za djecu i na žalost iz tog izvještaja ako se sjećamo imali smo da je u 2007. godini bilo prijava uredu i na taj način je ured djelovao tako da je zapravo preporukama išao prema sportskim savezima, odnosno i prema Hrvatskom olimpijskom savezu. Međutim, brine me to što Hrvatski olimpijski savez po izvještaju pravobraniteljice nije dao nikakav odgovor na te prijave koje su bile i upravo zbog toga apeliram i na mogućnost zapravo i na odabire treninga i na edukacije zapravo trenera, jer oni rade s našom djecom koji su u vrlo osjetljivom razdoblju svoga života. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodine tajniče. ovu raspravu me potaknulo kao prvo izvještaj vrlo kvalitetno od kolegice Lugarić i to onaj dio i gospodina Tankovića gdje su naglasili da je vrlo važna medicinska zaštita sportskih radnika koja je sad ja bih se usudio reći insuficijentna. Budući da ovdje imam dva vrhunska nogometaša pred sobom, znači gospodina Čopa, gospodina Vedrana Rožića ja ću, oprostite gospodine Tankoviću. Ja bih htio istaknuti jedan vrlo važan problem, a budući da se ja isto bavim kao liječnik dežurstvima i nogometima u amaterskoj svojoj sredini Velikoj Gorici koja vam ima preko 2000 registriranih nogometaša – od limača, seniora, a tu su sad i veterani. Naime, o čemu se radi. Radi se o tome, vi znate da oni imaju svi svoje sportske iskaznice i da su te sportske iskaznice na žalost često ovjerene bez pregleda. Naravno da ti ljudi su prešli određene preglede, ali to se u svakom slučaju ne bi smjelo dešavati. Drugo. U nižim kategorijama, znači limači, pioniri, juniori često se igraju utakmice bez prisustva medicinskog radnika što je također nedopustivo. Svi su klubovi u tim velikim krizama, a ja ističem da je to zaista jedan veliki problem i očekujem gospodine Čop da ćete vi nešto o tome reći, jer je ovo, meni se čini da je ovo prilika da nisam zalutao u temi. Jer nogometni klub “Radnik“ vi znate da je bio u prvoj ligi, sad smo u trećoj. Ja se nadam da ćemo se vratiti, ali mislim da ta medicinska zaštita je insuficijenta i da bi u svakom slučaju nekako trebalo popraviti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Time zaključujem raspravu pojedinačnu i molim predsjednika Olimpijskog odbora, uvaženog Matešu da uzme riječ. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Evo, ja vam se stvarno zahvaljujem na doprinosu raspravi i na vašim prijedlozima. Kao što ste mogli vidjeti iz izvješća mi svake godine vrlo ozbiljno razmotrimo to što nam vi sugerirate i pokušamo promijeniti ono što je moguće. Često puta se Hrvatski olimpijski odbor percipira u puno široj nadležnosti nego što on stvarno ima. Ja moram reći da što se tiče baze i širenja baze naša uloga tu nije velika. Ali radimo sve što je u našoj moći. Ja nisam išao u detalje ovog izvješća, jer bi uzelo previše vremena. Ali primjerice samo Olimpijski festival dječjih vrtića koji mi organiziramo obuhvaća obuhvaća 41 grad u Hrvatskoj i 14000 djece predškolske dobi što je najveća akcija na nivou predškolske dobi u športu u Hrvatskoj uopće. Znano mi je, sad izlazim iz svoje nadležnosti da ministarstvo čini dosta na tome da se školski i studentski šport unaprijedi i ja vjerujem da i promjene na čelu Hrvatskog Hrvatskog školskog športskog saveza i dolazak gospodina Arapovića će to bitno tome doprinijeti. Mi danas imamo vrlo kvalitetne školske lige u rukometu i u košarci neprofesionalne, dakle ne djece koja treniraju u klubovima, nego djece koja su normalnog školskog uzrasta i evo upravo ovih dana u Ivancu i ne znam di još će biti i finale košarkaške športske lige i rukometne športske lige. Mi ocjenjujemo i vrlo kvalitetnim i odluku da se školske športske dvorane ne mogu komercijalno koristiti do 9 sati navečer čime je otvoren jedan potpuno novi prostor za i dana i dana je mogućnost djeci da oni budu prvenstveno korisnici toga. Sve to, nadam se da će dovesti do onog cilja o kome je govorio doktor Flego, dakle da Hrvatska postepeno se i u ukupnom bavljenju populacije športom približava nekom europskom prosjeku. Mi smo zaduženi za stvaranje uvjeta da naši športaši kvalitetno nastupaju na međunarodnim natjecanjima, evo uz vašu pomoć, ja mislim da je vaša rasprava i direktno njima najjasniji najjasniji signal što ovaj Visoki dom misli o njima, o njihovim uspjesima i učiniti ćemo sve što je moguće da ti uspjesi i dalje budu relevantni i da ova olimpijska godina dobro za nas završi. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem uvaženom predsjedniku, gospodinu Zlatku Mateši i želim njemu i svim našim olimpijcima na Olimpijskim igrama u Pekingu dobre rezultate. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje o tom izvješću. **Bebić,